Poštovane kolege, dobar dan. Nastavljamo rad Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2024. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 134 narodna poslanika.Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 146 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine, u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine.Pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini za upražnjena poslanička mesta kako bismo omogućili njihovo učešće u radu Narodne skupštine.Uručeno vam je Rešenje Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnim poslanicima radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini.Takođe, uručen vam je Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnim poslanicima.Na osnovu rešenja Republičke izborne komisije i Izveštaja i Predloga Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, a shodno članovima 134. i 135. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnim poslanicima: dr Marku Milenkoviću, Vojislavu Vujiću i Aleksandru

narodne poslanike da pristupe potpisivanju teksta zakletve.Dozvolite mi da u ime Narodne skupštine i svoje ime čestitam na izboru za narodnog poslanika i poželim uspešan zajednički rad u tekućem mandatnom

član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miloš Parandilović.Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.Stavljam na glasanje ovaj amandman i molim vas da se

član 1. amandman je podnelo devet narodnih poslanika Poslaničke grupe Srbija centar – SRCE.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje

član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Ninković.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje

amandman su zajedno podneli narodni poslanici Radomir Lazović i Dobrica Veselinović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje:

- niko, protiv - niko, uzdržanih nije bilo, 151 narodni poslanik koji nije glasao odlučio je da Skupština ne prihvata ovaj amandman.Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Goran Petrović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje:

član 2. amandman sa ispravkom je podnelo 11 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije - Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje:

Skupština ne prihvata ovaj amandman.Na član 1. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: - niko, protiv - niko, uzdržanih nije bilo.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Miloš Parandilović.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje:

- niko, protiv - niko, uzdržanih nije bilo.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić i Borislav Novaković.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za - niko, protiv - niko, uzdržanih nije bilo.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 5. amandman su zajedno odneli narodni poslanici Ana Eraković i Đorđe Stanković.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: - niko, protiv - niko, uzdržanih nije bilo.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik dr Ana Jakovljević.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje:

amandman.Zaključujem glasanje: za - niko, protiv - niko, uzdržanih nije bilo.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 5. amandman sa ispravkom podnela je narodni poslanik prof. dr Jelena Jerinić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje:

– niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Miloš Parandilović.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje:

– niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Ivana Rokvić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje:

glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 8. amandman je podneo je narodi poslanik Slobodan Ilić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje:

amandman.Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo 150 narodnih poslanika.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Miloš Parandilović.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje:

član 8. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Spirić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje:

glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Ivana Rokvić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo 150 narodnih poslanika.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik dr Ana Jakovljević.Stavljam na glasanje ovaj

glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Ana Eraković.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Milojičić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Miroslav Aleksić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Borislav Novaković.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Irena Živković.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Linta.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik doc. dr Biljana Đorđević.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da Skupština nije usvojila ovaj amandman.Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik Marina Mijatović.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Šaip Kamberi.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Pajić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 8. amandman je podnela narodni poslanik dr Anna Oreg.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 8. amandman sa ispravkom, podnela je narodi poslanik Minela Kalender.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.Na član 8. amandman je podnela je narodi poslanik prof. dr Jelena Jerinić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 8. amandman sa ispravkom podneo je narodi poslanik docent dr Rastislav Dinić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 8. amandman sa ispravkom, podnela je narodi poslanik Natalija Stojmenović.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje:

glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 8. amandman je podnela narodi poslanik Tatjana Pašić.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 8. amandman je podnela narodi poslanik Jelena Milošević.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje:

amandman.Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 8. amandman je podnela narodi poslanik Sonja Pernat.Stavljam na glasanje ovaj

član 9. amandman je podnelo 11 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbija – Novo lice.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 10. amandman je podneo narodi poslanik Miloš Parandilović.Stavljam na glasanje ovaj

član 10. amandman je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka - DS.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 10. amandman je podnelo 11 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbija – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj

amandman.Podsećam vas da je članom 50. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“-Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim narodne poslanike da se izjasne.Zaključujem glasanje:

jedan.Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Stavljam na glasanje Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2025. godinu u celini.Molim narodne poslanike da se

150.Konstatujem da je Narodna skupština izglasala budžet Republike Srbije za 2025. godinu.Sada prelazimo na odlučivanja o Predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacije organizacije za obavezno socijalno osiguranje za 2025. godinu.Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2025. godinu.Molim narodne poslanike da se

odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2025. godinu.Molim narodne poslanike da se izjasne.Zaključujem glasanje

glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 18. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje:

poslaničke grupe Narodni pokret Srbije - Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila amandman.Na član 3. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije - Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje:

niko.Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.Na član 44. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije - Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje:

glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.Na član 19. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje:

amandman.Zaključujem glasanje: za – nije glasao niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.Na član 47. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje:

amandman.Zaključujem glasanje: za – nije glasao niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.Na član 49. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje

– nije glasao niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila amandman.Na član 63. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: – nije glasao niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila amandman.Na član 64. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: – nije glasao niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila amandman.Na član 65. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: – nije glasao niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila amandman.Na član 66. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje:

amandman.Zaključujem glasanje: za – nije glasao niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila amandman.Na član 69. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje

amandman.Zaključujem glasanje: za – nije glasao niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila amandman.Na član 70. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje

amandman.Zaključujem glasanje: za – nije glasao niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila amandman.Na član 70. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za – nije glasao niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila amandman.Na član 70. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje

amandman.Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 2. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj

amandman.Zaključujem glasanje: za – nije glasao niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila amandman.Na član 53. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za – nije glasao niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila amandman.Na član 54. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje

amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za – nije glasao niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila amandman.Na član 53. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: – nije glasao niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila amandman.Na član 54. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje:

– nije glasao niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila amandman.Na član 59. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: – nije glasao niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila amandman.Na član 60. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: – nije glasao niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila amandman.Na član 61. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje:

glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 9. amandman je podnelo 11 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbija – Novo lice.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje:

DS.Zaključujem glasanje:

prisutnog.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podnelo je 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije, pet narodnih poslanika poslaničke grupe Ekološki ustanak i 10 narodnih poslanika poslaničke grupe Zeleno-levi front - Ne davimo Beograd.Stavljam na glasanje

amandman.Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 2. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 2. amandman je podnelo osam narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stanka - DS.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici dr Tijana Perić Diligenski i dr Tatjana Marković Topalović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila amandman.Na član 3. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije - Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje:

glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje:

glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje: glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila amandman.Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnelo osam narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stanka - DS.Zaključujem glasanje: glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbija – Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje: glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila amandman.Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podnelo osam narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stanka - DS.Zaključujem glasanje: glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila amandman.Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Ekološki ustanak.Zaključujem glasanje: glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila amandman.Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje: glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila amandman.Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podnela narodni poslanik dr Tatjana Marković-TopalovićZaključujem glasanje: glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila amandman.Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podnelo osam narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka - DS.Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila amandman.Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje: glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila amandman.Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnelo osam narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka - DS.Zaključujem glasanje: glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila amandman.Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje: glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila amandman.Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podnelo osam narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka - DS.Zaključujem glasanje: glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila amandman.Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje:

glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 11. koji je podnelo osam narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka - DS.Zaključujem glasanje:

amandman.Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbija – Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje: glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbija – Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje: glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila amandman.Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje: glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila amandman.Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje: glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila amandman.Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje:

DS.Zaključujem glasanje:

glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnelo osam narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stanka - DS.Zaključujem glasanje:

glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji je podnelo 12 narodnih poslanika Poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje: glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Stavljam na glasanje amandman na član 18. koji je podnelo 12 narodnih poslanika Poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje: glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan.Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji je podnelo 12 narodnih poslanika Poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje:

Niko nije glasao.Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Stavljam na glasanje amandman na član 35. koji je podnelo 12 narodnih poslanika Poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje: Niko nije glasao.Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Stavljam na glasanje amandman na član 36. koji je podnelo 12 narodnih poslanika Poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje:

glasanje.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Niko nije glasao za njega.Na član 38. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika Poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: Niko nije glasao za ovaj amandman.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 39. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika Poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: Niko nije glasao za ovaj amandman.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 40. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika Poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: Niko nije glasao za ovaj amandman.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 41. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika Poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: Za ovaj amandman niko nije glasao.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 42. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije - Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje:

niko nije glasao za ovaj amandman i Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 81. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje:

niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 83. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 112. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije-Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 113. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije-Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje:

niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 130. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije-Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 131. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije-Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje:

glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 125. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije-Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje:

niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 131. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije-Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 125. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije-Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 128. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije-Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje:

niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 80. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje

niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 83. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 104. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Radosavljević.Stavljam na glasanje ovaj

amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 80. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje da niko nije glasao za ovaj amandman i Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 81. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj

amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 84. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 83. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 84. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje

skupština ga nije prihvatila.Na član 77. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 78. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj skupština nije prihvatila ovaj amandman zato što niko nije za njega glasao.Na član 79. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje glasanje.Konstatujem da niko nije glasao za ovaj amandman i Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 81. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 85. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje

amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 87. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje

amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 84. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj

Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 73. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 88. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Moram da konstatujem da su sebi baš dosta vremena uskratili da govore i prezentuju svoje politike. Začuđujuće, ali šta da radimo.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 89. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 90. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 91. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje

amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za amandman.Amandman nije prihvaćen.Na član 93. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 95. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za amandman.Amandman nije prihvaćen.Na član 96. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za amandman.Amandman nije prihvaćen.Na član 97. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za amandman.Amandman nije prihvaćen.Na član 98. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za amandman.Amandman nije prihvaćen.Na član 99. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Amandman nije prihvaćen.Na član 100. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština nije prihvatila amandman.Na član 101. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila amandman.Na član 102. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za amandman.Amandman nije prihvaćen.Na član 102. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Radosavljević.Stavljam na glasanje ovaj DS.Zaključujem glasanje:

glasanje.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 131. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Radosavljević.Stavljam na glasanje ovaj

glasanje.Konstatujem da niko nije glasao za ovaj amandman i Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 81. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Amandman nije prihvaćen.Na član 82. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 83. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 84. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 85. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 86. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 87. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 114. amandman u istovetnom tekstu podnelo je 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije-Novo lice Srbije, pet poslanika poslaničke grupe Ekološki ustanak, 10 poslanika poslaničke grupe Zeleno levi front-Ne davimo Beograd i osam poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje:

niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 117. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije-Novo lice Srbije.Stavljam na niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 118. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije-Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 119. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije-Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 120. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije-Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje:

amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 77. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje glasanje.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 131. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Radosavljević.Stavljam na glasanje

amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 104. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Radosavljević.Stavljam na glasanje ovaj

ovaj amandman.Na član 105. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodi pokret Srbije-Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 106. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije- Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 107. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije-Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 112. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije-Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 116. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije-Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje:

pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama

polju.Stavljam na glasanje Predlog zakona u načelu.Zaključujem glasanje:

poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na član 10. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Stranka slobode i pravde.Stavljam na glasanje

četiri od ukupno prisutnih 146 narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.Prelazimo

usvojila Predlog zakona u načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Ninković.Stavljam na glasanje.Zaključujem

poslanica.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona u načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Ninković.Stavljam na

celini.Prelazimo na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama.Stavljam na glasanje Predlog zakona u celini.Zaključujem glasanje:

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje.Stavljam na glasanje Predlog zakona u

načelu.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja, osim odredaba članova 6, 13. i 16. ovog zakona koje stupaju na snagu 1. januara 2025.

odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama

poslanika.Narodna skupština je usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.Prelazimo na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.Stavljam na glasanje Predlog zakona u

poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na član 8. amandman sa ispravkom je zajedno podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Stranka slobode i pravde.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za – niko nije glasao.Narodna skupština nije prihvatila amandman.Na član 41. amandman je zajedno podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Stranka slobode i pravde.Stavljam na glasanje ovaj

nije glasao jedan narodni poslanik.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila ovaj Predlog zakona.Prelazimo na Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2023. godinu.Stavljam na glasanje Predlog

protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao jedan narodni poslanik.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila ovaj Predlog zakona.Prelazimo na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.Stavljam na glasanje Predlog

DS.Zaključujem glasanje:

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana.Stavljam na glasanje Predlog zakona u

amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman, te ga Narodna skupština nije prihvatila.Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Slobodan Cvejić.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman, te ga Narodna skupština nije prihvatila.Na član 8. amandman je podnelo 10 narodnih poslanika poslaničke grupe Zeleno-levi front, Ne davimo Beograd.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman, te nije prihvaćen.Stavljam na glasanje Predlog zakona u celini, pošto smo završili odlučivanje o amandmanima i u

poslanika.Narodna skupština je usvojila ovaj Predlog zakona.Sada prelazimo na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju, koji stavljam na glasanje u

prihvaćen od strane Narodne skupštine.Prelazimo na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji stavljam na glasanje u DS.Zaključujem glasanje:

Skupština usvojila Predlog zakona u načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podelo 10 narodnih poslanika Poslaničke grupe Zeleno levi-front – Ne davimo Beograd.Zaključujem glasanje:

Zaključujem glasanje:

26. dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, u načelu.Molim vas da se izjasnite.Zaključujem glasanje:

na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik dr Nenad Mitrović.Molim vas da se izjasnite.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za amandman.Amandman se odbija.Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik dr Nenad Mitrović.Zaključujem

pod okolnostima niko nije glasao za amandman.Skupština nije prihvatila amandman.Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podneo narodni poslanik dr Nenad Mitrović.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za amandman.Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podneo narodni poslanik dr Nenad Mitrović.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za amandman.Skupština nije prihvatila ovaj amandman.Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik dr Nenad Mitrović.Zaključujem glasanje:

niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Molim vas da se

amandman.Stavljam na glasanje predlog o postojanju opšteg interesa za povratno dejstvo odredbe člana 6. Predloga zakona.Molim vas da se izjasnite.Zaključujem glasanje:

zakona.Podsećam vas da je Narodna skupština prihvatila amandman narodnog poslanika Marijana Rističevića na član 7. kojim je predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Zaključujem

za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, u

celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima, u načelu.Molim vas da se

na glasanje amandman na član 1. koji je podnelo osam narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka – DS.Zaključujem glasanje:

niko.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 37. koji je podnelo 10 narodnih poslanika poslaničke grupe Zeleno-levi front - Ne davimo Beograd.Zaključujem glasanje:

Beograd.Zaključujem glasanje: Niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podnelo osam narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka - DS.Zaključujem glasanje: Niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podnelo osam narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka - DS.Zaključujem glasanje: Niko nije glasao za, niko protiv, jedan uzdržan.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnelo osam narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka - DS.Zaključujem glasanje: Niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podnelo osam narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka - DS.Zaključujem glasanje: Niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji su, u istovetnom tekstu, podneli narodni poslanici Dragan Ninković i devet narodnih poslanika Poslaničke grupe Srbija centar SRCE.Zaključujem glasanje: Niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 10. sa ispravkom koji je podnelo osam narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka - DS.Zaključujem glasanje: Niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podnelo deset narodnih poslanika Poslaničke grupe Zeleno-levi front – Ne davimo Beograd.Zaključujem glasanje: Niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podnelo deset narodnih poslanika Poslaničke grupe Zeleno-levi front – Ne davimo Beograd.Zaključujem glasanje: Niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Na član 19. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika Poslaničke grupe Stranka slobode i pravde.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: Niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 21. koji je podelo 12 narodnih poslanika Poslaničke grupe Stranka slobode i pravde.Zaključujem glasanje: Niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji je podelo devet narodnih poslanika Poslaničke grupe Srbija centar SRCE.Zaključujem glasanje: Niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima, u celini.Molim narodne poslanike da se izjasne.Zaključujem glasanje: Za je glasalo 142 narodna poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nije bilo, nije glasao jedan narodni poslanik.Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona, u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o kontroli opasnosti od velikih udesa koji uključuju opasne supstance, u načelu.Zaključujem glasanje: Za je glasalo 142 narodna poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo dva narodna poslanika.Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona u načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podelo 10 narodnih poslanika Poslaničke grupe Zeleno levi-front – Ne davimo Beograd.Zaključujem glasanje: Niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 9. sa ispravkom koji je podelo 10 narodnih poslanika Poslaničke grupe Zeleno-levi front – Ne davimo Beograd.Zaključujem glasanje: Niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podelo 12 narodnih poslanika Poslaničke grupe Stranka slobode i pravde.Zaključujem glasanje: Niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji je podelo 12 narodnih poslanika Poslaničke grupe Stranka slobode i pravde.Zaključujem glasanje: Niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji je podelo 12 narodnih poslanika Poslaničke grupe Stranka slobode i pravde.Zaključujem glasanje: Niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 50. koji je podelo 10 narodnih poslanika Poslaničke grupe Zeleno-levi front – Ne davimo Beograd.Zaključujem glasanje: Niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 51. sa ispravkom koji je podnelo 10 narodnih poslanika Poslaničke grupe Zeleno-levi front – Ne davimo Beograd.Zaključujem glasanje: Niko nije konstatovao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje Predlog zakona o kontroli opasnosti od velikih udesa koji uključuje opasne supstance, u celini.Zaključujem glasanje: Za je glasalo 141 narodni poslanik, protiv – niko, uzdržan – niko, nisu glasala tri narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona u celini.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, u načelu.Zaključujem glasanje: Za je glasalo 142 narodna poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko, nisu glasala dva narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnelo osam narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka – DS.Zaključujem glasanje: Niko nije glasao za amandman.Konstatujem da nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Milimir Vujadinović.Zaključujem DS.Zaključujem glasanje: Za je glasalo 139 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nije bilo, nije glasalo pet narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila amandman.Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Milimir DS.Zaključujem glasanje: Za je glasalo 138 narodnih poslanika, jedan – protiv, uzdržanih – nije bilo, nije glasalo četiri narodna poslanika.Konstatujem da je Skupština usvojila amandman.Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnelo osam narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka – DS.Zaključujem glasanje: Niko nije glasao za amandman.Konstatujem da nije usvojen.Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnelo 10 narodnih poslanika Poslaničke grupe Zeleno-levi front – Ne davimo Beograd.Zaključujem glasanje: Niko nije glasao.Konstatujem da nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su zajedno podneli narodni poslanici dr Ana Jakovljević i Ana Eraković.Zaključujem glasanje niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Ekološki ustanak.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnelo osam narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka DS.Zaključujem glasanje: – jedan, protiv – niko, uzdržan – niko.Konstatujem da Skupština nije prihvatila amandman.Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnelo osam narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stanka DS.Zaključujem glasanje:

DS.Zaključujem glasanje:

niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji je podnelo osam narodnih poslanika posleničke grupe Demokratska stranka DS.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 13. koji je podnelo 10 narodnih poslanika posleničke grupe Zeleno – levi front – Ne davimo Beograd.Zaključujem glasanje:

amandman.Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnelo osam narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka Srbije - DS.Zaključujem glasanje: narodnih poslanika.Konstatujem da je amandman prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Ekološki ustanak.Zaključujem glasanje: narodnih poslanika.Konstatujem da je amandman prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Ekološki ustanak.Zaključujem glasanje:

glasanje: za - niko.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Ekološki ustanak.Zaključujem glasanje:

glasanje: za - niko.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 37. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Ekološki ustanak.Zaključujem glasanje: glasanje: za - niko.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 37. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Ekološki ustanak.Zaključujem glasanje:

niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji je podnelo pet narodnih poslanika posleničke grupe Ekološki ustanak.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji je podnelo osam narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka – DS.Zaključujem glasanje: - nema.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 21. koji je podnelo osam narodnih poslanika posleničke grupe Demokratska stranka DS.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 20. koji je podnelo pet narodnih poslanika posleničke grupe Ekološki ustanak.Zaključujem glasanje:

glasanje: za - niko.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podnelo 10 narodnih poslanika poslaničke grupe Zeleno-levi front - Ne davimo Beograd.Zaključujem glasanje:

niko nije glasao za ovaj amandman.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 61. koji je podnelo 10 narodnih poslanika poslaničke grupe Zeleno-levi front –

Niko nije glasao za amandman.Skupština ga nije prihvatila.Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnelo osam narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka - DS.Zaključujem glasanje: Niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podnelo osam narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka - DS.Zaključujem glasanje:

Niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podnelo osam narodnih poslanika Poslaničke grupe Demokratska stranka - DS.Zaključujem glasanje:

Niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji je podelo devet narodnih poslanika Poslaničke grupe Srbija centar SRCE.Zaključujem glasanje:

Niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji je podelo devet narodnih poslanika Poslaničke grupe Srbija centar SRCE.Zaključujem glasanje: nema, nije glasalo sedam.Konstatujem da amandman prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podnelo osam narodnih poslanika posleničke grupe Demokratska stranka DS.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podnelo pet narodnih poslanika posleničke grupe Ekološki ustanak.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podnelo osam narodnih poslanika posleničke grupe Demokratska stranka DS.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podnelo pet narodnih poslanika posleničke grupe Ekološki ustanak.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 17. koji je podnelo osam narodnih poslanika posleničke grupe Demokratska stranka DS.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 19. koji je podnelo osam narodnih poslanika posleničke grupe Demokratska stranka DS.Zaključujem glasanje:

niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 30. koji su zajedno podneli narodni poslanici Ana Jakovljević i Ana Eraković.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 30. koji je podnelo osam narodnih poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka – DS.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 34. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Ekološki ustanak.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 36. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Stranka slobode i pravde.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 36. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Ekološki ustanak.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 37. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Stranka slobode i pravde.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 38. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Stranka slobode i pravde.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 40. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Ekološki ustanak.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 41. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Ekološki ustanak.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Ekološki ustanak.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, u

celini.Prelazimo na rad po 30. tački dnevnog reda.Stavljam na glasanje Predlog zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, u

Za je glasalo 142 narodna poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo dva narodna poslanika.Konstatujem da je Skupština usvojila Predlog zakona u načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Ekološki ustanak.Zaključujem glasanje:

glasanje: za - niko.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podnelo 10 narodnih poslanika poslaničke grupe Zeleno-levi front - Ne davimo Beograd.Zaključujem glasanje: glasanje: za - niko.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su zajedno podnele narodne poslanice Ana Eraković i dr Ana Jakovljević.Zaključujem glasanje:

niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 6. u istovetnom tekstu koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Ekološki ustanak i 10 narodnih poslanika poslaničke grupe Zeleno-levi front - Ne davimo Beograd.Zaključujem glasanje: glasanje: za - niko.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji su zajedno podnele narodne poslanice Ana Eraković i dr Ana Jakovljević.Zaključujem glasanje:

Zaključujem glasanje:

niko.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 42. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije - Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje: Niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji je podelo devet narodnih poslanika Poslaničke grupe Srbija centar SRCE.Zaključujem glasanje:

glasanje: za - niko.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podnelo 10 narodnih poslanika poslaničke grupe Zeleno-levi front - Ne davimo Beograd.Zaključujem glasanje: glasanje: za - niko.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Stranka slobode i pravde.Zaključujem glasanje:

na glasanje amandman na član 38. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Stranka slobode i pravde.Zaključujem glasanje: za - niko.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji je podnelo devet narodnih poslanika poslaničke grupe Srbija centar - SRCE.Zaključujem glasanje:

niko.Dajte još jednom pokrenite glasanje.Na

za - 17, protiv - niko, uzdržan - niko, nije glasalo 123 narodnih poslanika.Konstatujem da ovaj amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 31. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Ekološki ustanak.Zaključujem glasanje: glasanje: za - niko.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 31. koji je podnelo 10 narodnih poslanika poslaničke grupe Zeleno-levi front - Ne davimo Beograd.Zaključujem glasanje: glasanje: za - niko.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 31. koji su zajedno podneli narodni poslanici Ana Eraković i dr Ana Jakovljević.Zaključujem glasanje: glasanje: za - niko.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 37. koji je podnelo pet narodnih poslanika poslaničke grupe Ekološki ustanak.Zaključujem glasanje:

za - niko.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 42. koji je podnelo 10 narodnih poslanika poslaničke grupe Zeleno-levi front - Ne davimo Beograd.Zaključujem glasanje: glasanje: za - niko.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 42. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije - Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 61. koji su zajedno podneli narodni poslanici Ana Eraković i Ana Jakovljević.Zaključujem glasanje:

niko nije glasao.Konstatujem da ovaj amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 61. koji je podnelo 10 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje:

Milimire, sa vašim amandmanima jedino problem.Hajmo da ponovimo ovo glasanje, ja vas molim.Dakle, na član 42. amandman je podneo narodni poslanik Milimir Vujadinović.Stavljam na glasanje ovaj

dva.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.Stavljam na glasanje amandman na član 51. koji su zajedno podneli narodni poslanici Đorđo Đorđić i Irena Živković.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Konstatujem da nije prihvaćen.Sad polako, valjda će da bude kako treba.Na član 53. amandman je podneo narodni poslanik Milimir Vujadinović.Stavljam na glasanje ovaj

amandman.Stavljam na glasanje amandman na član 59. koji je podnela narodni poslanik Sonja Pernat.Zaključujem glasanje:

na glasanje amandman na član 60. koji je podnela narodni poslanik Sonja Pernat.Zaključujem glasanje: za ovaj amandman.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 60. koji je podneo narodni poslanik Milimir Vujadinović.Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasalo 136 narodnih poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Stavljam na glasanje amandman na član 60. koji je podnelo 10 narodnih poslanika poslaničke grupe Zeleno-levi front – Ne davimo Beograd.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Konstatujem da nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 60. koji su, sa ispravkom, podneli 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije. Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 61. koji je podnelo 10 narodnih poslanika poslaničke grupe Zeleno-levi front – Ne davimo Beograd.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 61. koji su zajedno podneli narodni poslanici Ana Eraković i Ana Jakovljević.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Konstatujem da ovaj amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 61. koji je podnelo 10 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Konstatujem da ovaj amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje Predlog zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, celini.Molim narodne poslanike da se

niko.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona u celini.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, u načelu.Molim da se načelu.Zaključujem glasanje: za – 144 narodnih poslanika, protiv – niko, uzdržan – niko, nije glasao jedan narodni poslanik.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na

niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 1, sa ispravkom, koji su podneli zajedno narodni poslanici Đorđe Komlenski i Bojan Torbica.Zaključujem glasanje: glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih nije bilo.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Goran Petrović.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Mi – Snaga naroda – prof. dr Branimir Nestorović.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji su podnela četiri narodna poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika u Zaključujem glasanje:

o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, u

celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Fonda za razvoj Saudijske Arabije i Republike Srbije, u načelu.Molim vas da se

niko nije glasao.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona u celini.Molim vas da se

Zaključujem glasanje:

Zaključujem glasanje:

Zaključujem glasanje:

na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u celini.Molim vas da se Zaključujem glasanje:

Zaključujem glasanje:

Stavljam na glasanje Predlog Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku da se za člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije izabere Miroslava Đošić.Molim narodne poslanike da se

Stavljam na glasanje Predlog Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku da se za člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije izabere Danijela Bokan.Molim narodne poslanike da se

Stavljam na glasanje Predlog Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku da se za člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije izabere Miroslava Đošić.Molim narodne poslanike da se

izabrala Verana Zečara za člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije.4) Stavljam na glasanje Predlog Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku da se za člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije izabere dr Siniša Milošević.Molim narodne poslanike da se

poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština izabrala dr Sinišu Miloševića za člana Saveta Komisije za zaštitu konkurencije.Dozvolite mi da, u ime narodnih poslanika i u svoje ime, čestitam članovima Saveta Komisije za zaštitu konkurencije na izboru i poželim puno uspeha u

Zaključujem glasanje:

142.Dozvolite mi da, u ime narodnih poslanika i u svoje ime, čestitam predsedniku Komisije za zaštitu konkurencije na izboru i poželim puno uspeha u daljem radu.Tačka 46. - Predlog odluke i imenovanju stalnog sastava Republičke izborne komisije.Stavljam na glasanje Predlog odluke o imenovanju stalnog sastava Republičke izborne komisije, u načelu.Molim narodne poslanike da se

tačku 1. amandman su zajedno podnele narodne poslanice dr Ana Jakovljević i Ana Erak.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na tačku 1. koji je podnelo šest narodnih poslanika poslaničke grupe Pokret slobodnih građana – Stranka demokratske akcije Sandžaka i Partija za demokratsko delovanje.Zaključujem glasanje:

47. dnevnog reda - Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2025. godinu.Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije

odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2025. godinu, u celini.Molim narodne poslanike

odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije koji je podnela poslanička grupa Ivica Dačić - SPS, u celini.Molim

sali.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama odluke o izboru članova i zamena članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije koji je podnela poslanička grupa Novi DSS – POKS - NADA, u celini.Molim narodne poslanike

sali.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama odluke o izboru članova i zamena članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije koji je podnela poslanička grupa Novi DSS – POKS - NADA,

odluke.Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, u celini.Molim narodne poslanike da se

na glasanje Predlog odluke o izmenama odluke o izboru članova i zamena članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije koji je podnela poslanička grupa Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane, u celini.Molim

odluke.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o Instrumentu između EU koju zastupa Evropska komisija i Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći EU Republici Srbiji u okviru Instrumenta za reforme i rast, u načelu.Molim narodne poslanike Zaključujem glasanje:

načelu.Podsećam vas da je članom 3. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori“.Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.Stavljam na glasanje Predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim narodne poslanike

da postoje opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o Instrumentu između EU koju zastupa Evropska komisija i Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći EU Republici Srbiji u okviru Instrumenta za reforme i rast, u celini.Molim narodne

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o saradnji i uzajamnoj pomoći o carinskim pitanjima, u

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o finansiranju ponovnog uspostavljanja zajedničke stalne izložbe u Bloku 17 Državnog muzeja Aušvic – Birkenau, u celini.Molim vas da se

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o saradnji i uzajamnoj pomoći o carinskim pitanjima, u celini.Molim vas da se

miliona evra između Republike Srbije koju zastupa Vlada Republike Srbije postupajući preko Ministarstva finansija kao Zajmoprimca i Deutsche Bank S.P.A. i Societe Generale kao Ovlašćenih vodećih aranžera, Societe Generale kao Dokumentacione banke, finansijskih institucija navedenih u Delu D Priloga 1 kao Prvobitnih zajmodavaca, Deutsche Bank AG London Branch kao Agenta i Deutsche Bank S.P.A. kao SACE Agenta, u celini.Molim vas da se

Predlog zakona o javnom beležništvu.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u celini.Molim vas da se

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, u celini.Molim da se

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona no potvrđivanju Ugovora o kreditnom aranžmanu u iznosu od 178.382.740,33 evra između Republike Srbije koju predstavlja Vlada Republike Srbije postupajući preko Ministarstva finansija kao Zajmoprimca aranžiran od strane Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Hong Kong (osnovane u Saveznoj Republici Nemačkoj sa ograničenom odgovornošću akcionara) kao Banke za strukturiranje i Ovlašćenog glavnog aranžera i Agenta Kreditnog aranžmana

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Protokola između Republike Srbije i Mađarske o izmeni Ugovora između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Mađarske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, u

68.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o alternativnim investicionim fondovima, u celini.Molim da se izjasnimo.

je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Drugu sednicu redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2024. godini.